METADATA_END SPEECH_BEGIN Forseti lítur svo á að samkomulag um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir. Þó er vonast til þess að ekki þurfi á því að halda, að þingfundur þurfi ekki að standa langt fram eftir kvöldi í kvöld,

ábending um ósamræmi í hugtakanotkun sem sveitarfélög töldu sig falla illa að, en meiri hlutinn vill benda á að hugtökin sem þar um ræðir hafa verið í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla

en gert er ráð fyrir einu stöðugildi til viðbótar þar sem verkefni verða aukin. En það er líka gert ráð fyrir því, og því er hér haldið til haga,

Töldu umsagnaraðilar að þannig drægi jafnlaunastaðfesting verulega úr gildi vottunar og hlutverki vottunaraðila og faggildingar.

Fyrir nefndinni var nokkuð rætt um tilmæli umboðsmanns Alþingis vegna annmarka á aðferðafræði og matsgrundvelli kærunefndar jafnréttismála og að ekki yrði annað séð en kærunefndin viðhefði að mestu áfram sömu aðferðir og mat sem gagnrýni og tilmæli setts umboðsmanns hefðu beinst að í áliti frá 2013 í máli nr. 6395/2011. Í álitinu var það niðurstaða umboðsmanns að mat og aðferðir kærunefndar jafnréttismála hefðu ekki verið í samræmi við lögbundið hlutverk nefndarinnar samkvæmt lögum nr. 10/2008. Í því samhengi var bent á að sjónarmið umboðsmanns Alþingis hefði að vissu marki komið til kasta Hæstaréttar rétturinn hefði talið aðferðafræði kærunefndarinnar lögmæta og að nefndin hefði ekki farið út fyrir valdsvið sitt eða verksvið, samanber dóm réttarins frá 15. janúar 2015 í máli nr. 364/2014. Í athugasemdum við 19. gr. eru helstu sjónarmiðin rakin, m.a. um aðferðafræði og matsgrundvöll kærunefndar jafnréttismála, og vísar meiri hlutinn til þeirrar umfjöllunar. Í því samhengi tekur meiri hlutinn fram að þeirri umfjöllun í greinargerð sem ætlað er að rekja mismunandi sjónarmið í þessum efnum er ekki ætlað að hafa áhrif á efnislega túlkun ákvæðisins eða draga úr réttarvernd, enda verður ekki séð að með frumvarpinu sé gert ráð fyrir að breyta reglum gildandi réttar um bann við mismunun á grundvelli kyns við ráðningu í störf. Meiri hlutinn telur því að við túlkun ákvæðisins skuli litið til fyrrgreinds dóms Hæstaréttar um aðferðafræði eða matsgrundvöll nefndarinnar. Þannig kunni það að vera óhjákvæmilegt fyrir kærunefndinni að líta ekki einvörðungu til krafna um hæfni heldur einnig til annarra atriða sem veitingarvaldshafi kveðst hafa byggt ákvörðun sína á, og taka þannig afstöðu til þess hvort þær kröfur og þau atriði svo og beiting þeirra hafi verið málefnaleg.

Við áréttum að framkvæmdaáætlanir lýsa aðgerðum einstakra ráðuneyta og eftir atvikum undirstofnana í samstarfi við ráðuneyti. Í sumum tilfellum geta sveitarfélögin eða Samband íslenskra sveitarfélaga verið samstarfsaðili ráðuneyta en gildissvið þessara tilteknu framkvæmdaáætlana taka eingöngu til ráðuneyta. Þá komu fram ábendingar um að kannski ættu jafnréttisfulltrúar að vera í fullu starfi í öllum ráðuneytum en við teljum ekki þörf á því þar sem jafnréttismálin hafa verið efld töluvert í forsætisráðuneytinu. Við leggjum frekar áherslu á á að mikilvægt sé að miðla þeirri reynslu til jafnréttisfulltrúa hvers ráðuneytis sem verður væntanlega til þess að efla stöðu jafnréttismála í ráðuneytunum, þó svo að þar sé ekki um fullt stöðugildi að ræða.

Þá fari það gegn megintilgangi laga um kynrænt sjálfræði að í stað orðsins „kynjanna“ komi „kvenna og karla“. Meiri hlutinn bendir þó á að í einhverjum ákvæðum er nauðsynlegt að nefna karlkyn og kvenkyn þar sem enn er til staðar valdaójafnvægi þar á milli

Meiri hlutinn telur að ákvæði frumvarpsins tryggi samt sem áður réttindi allra kynja þar sem 28. gr. frumvarpsins standi ekki í vegi fyrir því að fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá verði tilnefnt eða skipað í nefndir, ráð og stjórnir.

Fjallað er um það í ákvæði til bráðabirgða III að skipa starfshóp til að fjalla sérstaklega um launagagnsæi og leggja fram mögulegar tillögur til breytinga á lögum sem fyrirbyggja að launamun sé viðhaldið með launaleynd á vinnustöðum.

og meiri hlutinn telur því æskilegt að starfshópi verði falið að fara nánar yfir það og leggja fram mögulegar tillögur í þeim efnum, hvort sem það er til að skýra jafnlaunavottunina enn frekar eða hvort tilefni er til að koma með aðrar tillögur.

í stað þess að vísa einungis til „hlutlausrar kynskráningar“ þar sem ekki er um að ræða kyn heldur þriðju kynskráninguna sem heimil er samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræði. Betur færi á að nota orðalagið „hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá“. Undir það tökum við í meiri hlutanum að kynin eru sannarlega fleiri en tvö og við teljum að hér sé verið að vísa til allra kynja.

hæfi. Til áréttingar er reglurnar ekki að finna í jafnréttislöggjöf annarra Norðurlanda og ekki í þeim tilskipunum sem hafa verið innleiddar á sviði jafnréttismála.

frumvarp á Alþingi þar sem kveðið verði á um að lögunum verði breytt þannig að þau gildi ekki eingöngu um jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti og þjóðernisuppruna heldur einnig óháð trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu á öllum sviðum samfélagsins utan vinnumarkaðar,

en skyldurnar næðu einnig til sveitarfélaga samkvæmt 13. gr. Enn fremur mætti upplýsingaöflun ekki vera íþyngjandi þannig að um tvíverknað yrði að ræða ef sambærilegar upplýsingar væru aðgengilegar hjá öðrum opinberum aðilum.

Það er að sjálfsögðu óheimilt að afhenda gögn öðrum en aðilum máls og kærunefnd jafnréttismála. Jafnréttisstofa fær hér heimild til álagningar dagsekta í nánar tilgreindum tilvikum.

Þá var bent á mikilvægi þess að Jafnréttisstofa fengi heimild til að taka þjónustugjald. Meiri hlutinn tekur fram að vinna við upplýsingaöflun og eftirlit Jafnréttisstofu er hluti af daglegri starfsemi stofunnar eins og verið hefur hingað til og verkefnin eru fjármögnuð m.a. með fjárheimild í fjárlögum

tekur til meðferðar kærur á grundvelli allra lagabálkanna þriggja og kveður upp skriflegan úrskurð um hvort ákvæði þeirra laga hafi verið brotin.

Í ljósi þessa nýmælis beinir meiri hlutinn því til ráðuneytisins að fylgjast vel með þróun í þeim efnum og hvort ákvæðið skili tilætluðum markmiðum og bregðast við ef þess gerist þörf.

geti hún aflað frekari upplýsinga um málið frá þeim einstaklingi sem hlaut starfið, telji hún ástæðu til, í því skyni að upplýsa málið nægjanlega í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga.

frá árinu 2013, í því máli sem ég rakti hér áðan. Í því samhengi er bent á að hingað til hefur ekki tíðkast að sá sem starfið hlýtur verði aðili máls hjá kærunefnd jafnréttismála. Það stafar m.a. af því að kærunefndin hefur ekki vald til að hnekkja þeim ráðningum sem veitingarvaldshafi tekur ákvörðun um þannig hafa niðurstöður nefndarinnar ekki áhrif á réttarstöðu þess sem starfið hlaut, samanber fyrrgreindan dóm Hæstaréttar Íslands. Meiri hlutinn telur þess vegna ekki rök hníga til þess að þeim sem er ráðinn í starf verði veitt aðild að slíkum málum en þó kann að vera nauðsynlegt í tilteknum málum að afla frekari upplýsinga um málið frá þeim sem hlaut starfið. Meiri hlutinn telur því ekki tilefni til að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi og að með þessum hætti hafi verið komið til móts við fyrrgreint álit umboðsmanns.

Þess vegna leggjum við til að ráðið verði lagt niður en þess í stað verði minnst einu sinni á ári kallaður saman samráðsvettvangur um jafnréttismál með fulltrúum frá aðilum vinnumarkaðarins, fræðasamfélaginu og samtökum sem vinna að kynjajafnrétti ásamt þeim aðilum sem óska eftir þátttöku.

meiri hluta nefndarinnar í þessum tveimur málum sem hafa verið samhliða til umfjöllunar á okkar vettvangi. Ég skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara og ég vildi geta þess að sá fyrirvari lýtur ekki að samþykkt málsins eða þeim breytingartillögum sem fyrir liggja. það eru ákveðin atriði sem ég vildi hins vegar gera fyrirvara við, alla vega þannig að ég flaggaði því að ég væri ekki alveg

Það sem ég staldraði kannski hvað mest við voru vangaveltur varðandi 19. gr. frumvarpsins, um jafna stöðu og jafnan rétt, þar sem verið er að fjalla um mismunun í starfi við ráðningar, þ.e. mismunun á grundvelli kyns. Niðurstaða frumvarpshöfunda og síðan nefndarinnar er sú að gera ekki tillögu um efnislegar breytingar á núgildandi ákvæðum hvað þetta varðar. Þau atriði sem eru tekin inn í

um að ræða sönnunarreglu, þ.e. hver ber sönnunarbyrðina við tilteknar aðstæður, og hins vegar matsreglur sem fjalla um það hvernig meta beri hvort sá sem hvort sá sem í raun og veru ræður í starf hafi gætt að

grundvelli mismununar í þessu sambandi á við rök að styðjast eða ekki. Ástæðan fyrir því að þetta hefur fengið nokkra athygli eru

þeim þáttum sem hún þarf að skoða þegar verið er að meta hvort mismunun hafi verið fyrir hendi við ráðningar í störf. Í umfjöllun nefndarinnar var bent á að Hæstiréttur hefur fjallað, a.m.k. einu sinni, um niðurstöður matsnefndar með þessum hætti, í dómi frá ef ég man rétt, þar sem tiltekið mál var til umfjöllunar. Af því vilja sumir draga víðtækar ályktanir um það að Hæstiréttur hafi almennt lýst yfir stuðningi eða sé almennt sammála eða sáttur við aðferðafræði kærunefndarinnar. Ég er ekki alveg viss um að hægt sé að draga svo almennar ályktanir af hæstaréttardómnum frá 2015. Hann segir vissulega að í því tiltekna máli sem þá var til umfjöllunar hafi aðferðafræði kærunefndarinnar staðist. En eins og ég segi er ég kannski ekki tilbúinn til að skrifa upp á það að af því megi draga þá ályktun að aðferðafræði kærunefndarinnar almennt hafi fengið blessun frá Hæstarétti.

leggja endilega endanlegt mat á þá lögfræðilegu deilu sem þarna er fyrir hendi og kom fram annars vegar í sjónarmiðum gesta frá kærunefnd jafnréttismála og hins vegar frá umboðsmanni Alþingis. Allsherjar- og menntamálanefnd fjallar vissulega um þetta í texta í nefndaráliti en gerir engar breytingartillögur við frumvarpið og frumvarpið felur í sér að efnisreglur núgildandi laga standa áfram. Við getum því dregið þá ályktun að sá lögfræðilegi ágreiningur sem hefur verið fyrir hendi, hvað varðar túlkun þessara ákvæða, verði það áfram.

þann ágreining um túlkun sem er fyrir hendi og það verður auðvitað hlutverk Hæstaréttar að kveða upp úr um það í framtíðinni hvort svo sé, hvort reglurnar séu að þessu leyti skýrar eða ekki. En ég vildi bara draga það fram að við í allsherjar- og menntamálanefnd erum ekki að skera úr um í þessum málum og veljum þann kost að láta núgildandi reglur standa óbreyttar sem auðvitað þýðir að

kveða upp úr um það hvernig beri að túlka þessi ákvæði. Þetta vildi ég nú segja, bara til að skýra fyrirvara minn. Það er annað atriði sem ég ætlaði að nefna. Hv. þm. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir nefndi í ræðu sinni

Þá þurfi veitingarvaldshafi, ef við getum orðað það svo, sem ekki er sáttur við niðurstöðu kærunefndar jafnréttismála að stefna bæði kærandanum og kærunefndinni. Þetta er nýbreytni og á vissan hátt á skjön við venjulegar reglur um aðild að dómsmálum. Ég er ekki ósáttur við þessa niðurstöðu en tek undir það sem hv. þm. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sagði, það er ástæða til þess að fylgjast með því hvernig þetta reynist í framkvæmd og eftir atvikum endurskoða ef tilefni er til. Það

Fyrir þann tíma var aðeins um að ræða álit frá kærunefndinni. Þó að álitin hefðu auðvitað töluvert vægi voru þau ekki bindandi að lögum fyrir málsaðila. En breytingin sem átti sér stað 2008 fól í sér að niðurstöðurnar eru bindandi og hafa þannig réttaráhrif. Reynslan af

bæði góð og slæm. Engu að síður stendur það eftir að þrátt fyrir að niðurstöðurnar séu bindandi þá geta aðilar borið ágreining sinn undir dómstóla

En í ljósi þess að þetta er óvenjulegt og með vissum hætti afbrigðilegt miðað við venjulegan rekstur dómsmála þá er ég sammála því að að fylgst verði með framkvæmdinni, hvernig þetta reynist og hvort tilefni sé til að breyta. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri, herra forseti, en ítreka að þrátt fyrir að að ég geri fyrirvara við orðalag í textanum þá felur það ekki í sér tillögur til breytinga eða athugasemdir við þær breytingartillögur sem fyrir liggja og eru byggðar á þessu nefndaráliti.

Mér finnst að leiðarstefið í allri nálgun og umfjöllun okkar um þetta mál sé einfaldlega heiti málsins sjálfs. Við erum annars vegar að tala um jafnan rétt, formið, og hins vegar jafna stöðu sem í mínum huga lýtur að niðurstöðunni. Þegar við nálgumst málið með þeim gleraugum og horfum á það hver staða karla og kvenna er í samfélaginu er niðurstaðan sú að við höfum ekki náð jafnri stöðu karla og kvenna. Þess vegna er lagasetning

hliðar og þætti jafnréttisbaráttunnar og yfirferðin var nokkuð yfirgripsmikil og góð. Staða Íslands hvað varðar jafnrétti kynjanna er góð og hún er góð samanborið við önnur ríki. En eins og ég nefndi strax í upphafi þá erum við einfaldlega ekki komin á þann stað að staða karla og kvenna sé hin sama í samfélaginu og þess vegna þurfum við að vera með löggjöf sem er til þess fallin að ná fram betri stöðu. Það voru nokkur atriði við yfirferð málsins og við frumvarpið sjálft sem sátu aðeins í mér. Í fyrsta lagi, og það er þungamiðjan í því, er umfjöllun um aðferðafræði og málsmeðferð innan kærunefndar jafnréttismála. Kærunefndin er ákveðið verkfæri sem við beitum til að skera úr um það hvort rétt sé að verki staðið í tilteknum málum en gefur auðvitað um leið línuna og tóninn um það hvernig við nálgumst þessi mál og hvaða kröfur við gerum í þeim almennt. Mér finnst mikilvægt að það kemur skýrt fram í nefndaráliti meiri hlutans að þrátt fyrir að ákveðnum sjónarmiðum hafi verið flaggað við meðferð þessa máls er löggjafinn alveg skýr um það um það að aðferðafræði kærunefndarinnar, sem byggir á lögum, verður ekki hnikað með þessu máli. Við erum að horfa fram á og við erum skýr um það í máli þessu að aðferðafræðin sé og hún eigi að vera óbreytt varðandi það hvernig nefndin vinnur. Um tíma fannst mér textinn geta bent til þess að við værum að fara í aðra átt. Það hefði orðið til þess að ég hefði ekki getað stutt þetta mál. En með því að svo varð ekki, og við erum skýr um það að við ætlum að halda kúrsi, halda áfram, styð ég

og eftir að hafa náð lendingu um það hvernig textinn í nefndaráliti okkar er hvað þetta varðar þá er ég sátt við niðurstöðuna.

Það blasir við að þetta er til komið vegna ákveðins dómsmáls. Ég hef skilið orð hæstv. forsætisráðherra þannig að þetta sé beint viðbragð við því dómsmáli sem menntamálaráðherra rekur nú. Það sé gert til að milda með einhverjum hætti það högg sem einstaklingur stendur frammi fyrir þegar sjálft ríkið stefnir honum fyrir dóm fyrir það eitt að hafa leitað síns réttar. Ég get skilið það viðbragð hæstv. forsætisráðherra í þessu tiltekna samhengi og myndi jafnvel leyfa mér að ganga svo langt að ég skilji þau viðbrögð hennar sem

því að með því að kærunefndinni sé stefnt samhliða einstaklingi verður kannski auðveldara fyrir pólitíkina, fyrir stjórnvöld, að grípa til þess ráðs eða fara í þá vegferð að ætla ekki lengur að una úrskurðum heldur að fara með slík mál fyrir dóm. Það var auðvitað ástæða fyrir því á sínum tíma að þessir úrskurðir voru gerðir bindandi. Með því er verið að gefa þau skilaboð að við viljum að þessir úrskurðir hafi ákveðið vægi. Vitaskuld er það þannig að úrskurð nefndar má alltaf fara með fyrir dómstóla. Það er ekki atriði sem við ræðum, hvort svo eigi að vera, en það er alltaf pólitísk afstaða hverju sinni hvort menn ætli að beita beita því verkfæri. Mér finnst það blasa við sjálfri að aðstöðumunurinn í slíku dómsmáli sé ævintýralegur og að upplifun þeirrar manneskju sem stendur frammi fyrir dómsmáli við ríkið sjálft, þar sem ríkið stefnir einstaklingi fyrir dóm, sé högg og það högg er ekkert mildara þó að annar aðili standa henni við hlið. En það er kannski auðveldara fyrir stjórnmálin að ætla að teikna þetta upp með þessum hætti.

og ekki til þess fallið að bæta réttarstöðu eða upplifun þeirrar manneskju sem stendur frammi fyrir slíku. Í sjálfu sér finnst mér aukaatriði,

finnst lítill bragur á því að beita valdi sínu með þessum hætti. Varðandi kærunefndina sjálfa þá er í mínum huga mikilvægt að meiri hlutinn er skýr um það að við ætlum áfram að beita sömu aðferðafræði sem sést auðvitað á því að ákvæðið sjálft

Við ætlum að halda áfram. Hér er engin sérstök breyting á ferðinni enda er í mínum huga ekkert í dómapraxís sem gefur til kynna að það sé einhver kerfislæg villa í því hvernig þessi mál hafi verið afgreidd í gegnum tíðina. Aftur, svo það sé sagt, er kærunefnd jafnréttismála ekki óskeikul frekar en aðrar.

þá er ekkert í dómum sem bendir til þess að dómstólar taki undir það. Það var rætt um aðild þeirrar manneskju sem hlýtur starf í þessu samhengi. Þau sjónarmið hafa líka heyrst. Mér finnst það fullkominn óþarfi og í reynd verið að stefna þá manneskju inn í mál sem skiptir hana ekki máli. Mætti jafnvel líta þannig á að það

mun meira gott í þessu máli en slæmt og raunar finnst mér að þeim gluggum hafi verið lokað þar sem hætta var fyrir hendi.

mánuði, feðrum fjóra og fjóra til skiptanna, verður niðurstaðan í yfirgnæfandi fjölda tilvika sú að mæður munu taka stærstan hlutann vegna þess að við lifum enn í samfélagi þar sem er mjög sterk kynjapólitík. Það mun reynast feðrum erfiðara að sækja þann rétt að fá að taka fæðingarorlof. Það mun reynast mæðrum erfiðara að sækja fram á vinnumarkaði við þær aðstæður. Mér þætti sorglegt að vera að afgreiða það mál með þessum hætti, þar sem mikil vinna er lögð í það er lögð í það að verja góða stöðu Íslands í jafnréttismálum, og jafnvel að sækja fram, og vera svo samhliða hér á síðustu dögum þings mögulega að horfa upp á mjög alvarlegt bakslag

Það eru mín varnaðarorð í lok umfjöllunar um þetta mál að það er til lítils unnið að afgreiða það með þessum hætti ef við getum ekki staðið í lappirnar og varið rétt kynjanna í grundvallarlöggjöf um jafnréttismál sem fæðingar- og foreldraorlofið er.

Ég ætla bara að hlaupa yfir nefndarálitið sem stendur fyrir sínu og benda á að nefndin leggur til ákveðnar breytingar á undanþáguákvæði 1. gr., ekki síst þar sem fallist er á ábendingar KPMG er varða rafræna útgáfu rafeyris,

Með þeim breytingum sem eru gerðar í 7. gr. frumvarpsins er verið að koma til móts við annars vegar leigutaka og hins vegar leigusala og auðvelda þeim að semja um greiðslufresti og jafnvel niðurfellingu leigu þannig að ekki komi til greiðslu virðisaukaskatts eða hægt sé að fresta virðisaukaskatti. Samkvæmt gildandi lögum á að greiða virðisaukaskatt um leið og þjónusta er afhent og þegar um leigu er að ræða telst hún afhent meðan menn eru í viðkomandi húsnæði.

iðnaðarmanna á byggingarstað. Auk þess er vert að vekja athygli á því að nefndin leggur til nýtt ákvæði í frumvarpið er varðar virðisaukaskatt af viðburðum í streymi en það er bráðabirgðaákvæði. Vegna samkomutakmarkana stjórnvalda til að hefta útbreiðslu kórónuveirunnar hefur færst mjög í aukana að listviðburðir fari fram án áhorfenda á staðnum en sé þess í stað streymt beint og aðgangur að þeim seldur um streymisveitur, ýmist í línulegri eða ólínulegri dagskrá. Til að gera langa sögu stutta leggur nefndin til bráðabirgðaákvæði,

Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Smári McCarthy, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Willum Þór Þórsson.

auk Samtaka atvinnulífsins. Þegar fjármagnstekjuskattur var hækkaður úr 20% í 22% á árinu 2018 var frítekjumarkið hækkað í 150.000 kr. Í þessu frumvarpi er lagt til að stofn fjármagnstekna sem falla undir frítekjumark verði breikkaður um leið og frítekjumarkið verði hækkað í 300.000 kr. Þannig nær frítekjumarki einnig til úthlutaðs arðs og söluhagnaðar hlutabréfa í hlutafélögum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði eða á markaðstorgi fjármálagerninga. Eftir sem áður, og mikilvægt að það komi fram, verður arður og söluhagnaður hlutabréfa í óskráðum félögum að fullu skattlagður. Áður en frítekjumark var tekið upp á árinu 2010 greiddu einstaklingar fjármagnstekjuskatt af verðbótum þannig að verðbólgan sem slík var skattlögð að fullu. Tilgangurinn með frítekjumarkinu er að verja einstaklinga fyrir slíkri skattlagningu, enda telst hún í eðli sínu mjög ósanngjörn, auk þess að auka skattalegan hvata til fjárfestingar og sparnaðar. Fram kom í umsögn Nasdaq Iceland að samþykkt frumvarpsins geti skipt sköpum fyrir aðgengi lítilla og meðalstórra fyrirtækja til að afla fjármagns við endurreisn atvinnulífsins að veirufaraldri

en þau séu ekki undanþegin fjármagnstekjuskatti þrátt fyrir að meginverkefni þeirra séu lögbundin. Þá hafi sveitarfélög fjármagnstekjur af lánum til eigin félaga. Telja sveitarfélög að greiðsla fjármagnstekjuskatts vegna lánveitinga til eigin félaga girði fyrir möguleika þeirra til að sækja lánsfé á hagstæðum kjörum og lána það fé áfram á sömu kjörum til eigin félaga sem sinna lögbundnu hlutverki.

þó þannig að eignarhald hafi varað í fimm ár að lágmarki. Ábendingar komu fram um að almennt ættu við önnur sjónarmið um frístundahús en íbúðarhúsnæði og hafa verði í huga þann eðlismun þegar til stendur að láta sömu reglur gilda um meðferð söluhagnaðar beggja tegunda eigna. Það sé því ekki hægt að gera kröfu um að frístundahúsnæði hafi verið nýtt til íbúðar eiganda með tilheyrandi lögheimilisskráningu við mat á því hvort um eigin not eigenda hafi verið að ræða. Því þurfi að gera þann fyrirvara að frístundahúsnæði hafi einungis verið nýtt af eigendum en ekki verið til útleigu gegn endurgjaldi.

Enn fremur var bent á að frístundahúsnæði skipti tíðar um eigendur nú til dags og algengara sé orðið slíkt húsnæði sé boðið út til leigu í hagnaðarskyni. Ætla megi að tilgangi verði náð án þess að skapa almennt skattahagræði af kaupum og sölum frístundahúsa með því að lengja þann tíma sem eignarhaldið þarf að hafa varað.

stærðarmarka og að það verið nýtt af eigendum en ekki til útleigu gegn endurgjaldi, enda hafi eignarhaldið staðið að lágmarki í sjö ár samfleytt.

til eigin nota seljanda. Þegar svo ber undir kemur því ekki til skoðunar hvort heildarrúmmál hins selda fari fram úr mörkum ákvæðisins við mat á því hvort skattleggja beri söluhagnað af íbúðarhúsnæði.

Við mat á því hvort frístundahúsnæði sé innan stærðarmarka 1. mgr. 17. gr. laganna skal miðað við samanlagt heildarrúmmál hins selda frístundahúsnæðis og annars íbúðarhúsnæðis seljanda á söludegi.

vegna gengishagnaðar telur nefndin nauðsynlegt að koma til móts við þá einstaklinga sem sjá fram á ákveðin útgjöld í öðrum gjaldmiðli en íslenskri krónu og fjárfesta því í erlendum gjaldeyri til að verjast gengisbreytingum. Þetta á ekki síst við um íslenska námsmenn sem stunda nám í öðrum löndum. Við umfjöllun meiri hlutans komu fram ábendingar um að framkvæmd frádráttarheimildar á móti innleystum gengishagnaði af sérgreindum sparnaðarreikningum gæti orðið flókin og matskennd.

Þar af leiðandi standa aðeins eftir frumvarpsgreinar um breytingu á lögum um tekjuskatt og er því lögð til breyting á fyrirsögn frumvarpsins því til samræmis. Aðrar breytingar eru orðalagsbreytingar sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif og þarfnast ekki frekari skýringa. Að því virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem tilgreindar eru hér í nefndaráliti

var sú að reynt yrði að finna eitthvert fyrirkomulag á því að við værum að skattleggja raunverulegar tekjur

En mikilvægast er að við erum að hætta að skattleggja verðbólguna og við erum að tryggja að fólk sem hefur keypt frístundahús og á það

Hann nefnir hér venjulegt fólk, bara vinnandi fólk. Það er nú einu sinni þannig að venjulegt fólk öðlast ekki fjármagnstekjur nema það hafi lagt til hliðar af launatekjum sem það er búið að borga skatta af. Þess vegna er sú krafa fráleit sem höfð er uppi af sumum, sem kannski telja sig hafa allt

hvaða djúpu rök kunna að liggja að baki þessari viðmiðun, hækkun um þessi tvö ár, og hvaða fræðilegu hugleiðingar eða niðurstöður liggja þar að baki.

Sjálfur benti ég á að það er mjög algengt að fólk kaupi þessar eignir á efri árum og er kannski ekki búið að eiga þær neitt mjög lengi þegar það fer á eftirlaun. sjö ár eru þekkt fyrirbæri í tekjuskattslögum og viðmiðunum þannig að fallist var á að hækka þetta í sjö ár. Hugsunin er bara sú að tryggja enn betur að þetta sé raunverulega

„Í frumvarpinu er lagt til að frítekjumark fjármagnstekjuskatts verði tvöfaldað, úr 150.000 kr. í 300.000 kr., en einnig að frítekjumarkið verði útvíkkað þannig að það nái til arðstekna og söluhagnaðar. er lagt til að breytingar verði gerðar á skattlagningu söluhagnaðar frístundahúsnæðis og að frádráttarheimild verði komið á við innlausn gengishagnaðar af höfuðstól við úttekt af sérgreindum sparnaðarreikningum.“ — En eins og fram kom í

„Sú ákvörðun að fella arð og söluhagnað undir frítekjumarkið mun kosta ríkissjóð um 1 milljarð kr. Áætlað er að frumvarpið kosti ríkissjóð um 1,5–1,8 milljarða kr. verði það óbreytt að lögum. Það er óábyrgt á þessum tímum þegar útgjöld ríkissjóð vaxa ótæpilega að breyta fjármagnstekjuskattinum á þennan veg. Auk þess veitir frítekjumarkið einungis tekjuhæstu 10% framteljenda vaxtatekna viðbótarskjól fyrir áhrifum verðbólgu.“ — Þ.e. þetta er aðgerð sem gagnast þeim 10% sem best eru sett. „Fyrsti minni hluti leggst gegn þessu frumvarpi og telur óboðlegt að létta sköttum af þeim sem breiðustu bökin hafa í dýpstu efnahagslægð í 100 ár. Alþýðusamband Íslands bendir á í umsögn sinni að athyglisvert sé að ekki hafi verið brugðist við ábendingum sem fram koma um veikleika núverandi fyrirkomulags reiknaðs endurgjalds skýrslum sem gerðar hafa verið fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið og einnig í eldri úttektum á skattkerfinu. Á Íslandi hafi sú leið verið farin að einstaklingum beri að reikna sér laun sem ekki eru lægri en laun sem hefðu fengist hjá óskyldum aðila og að jafnaði ekki lægri en viðmið Skattsins. Þessi nálgun sé ólík þeirri sem þekkist í hinum norrænu ríkjunum sem hafa tvíþætt skattkerfi þar sem önnur en eðlileg arðsemi er meðhöndluð sem laun. Hvatar séu í núverandi kerfi til að reikna sér sem lægst laun, tilflutningur eigi sér stað milli launa og fjármagnstekna og eigendur hafi tilhneigingu til að ofreikna kostnað. Eignaójöfnuður er að aukast um heim allan og mörg lönd sem við viljum bera okkur saman við leita nú leiða til að beita skattkerfinu með markvissum hætti til að ráðast gegn eignaójöfnuði. Í ljósi samþjöppunar auðs og eigna er mikilvægt að berjast af krafti gegn eignaójöfnuði. Ríkustu fimm hundraðshlutar íslenskra framteljenda áttu rúm 40% alls fjár sem talið var fram til skatts á Íslandi í fyrra. Þeir sem tilheyra ríkasta 1% landsmanna áttu samtals 865 milljarða kr. en það er nálægt heilum fjárlögum íslenska ríkisins og þeir sem tilheyra 0,1% ríkustu Íslendinganna juku eign sína um 22 milljarða kr. á árinu 2019. Alþjóðastofnanir hafa lagt mikla áherslu á að skattkerfið sé skilvirkasta verkfæri stjórnvalda til að stuðla að jöfnuði. fé Íslendinga hækkaði um 433 milljarða kr. í fyrra. Það er töluvert minna en sú hækkun sem varð á árunum 2017 sem þá var 760 milljarðar kr. og 2018 nam hækkunin 641 milljarði kr. en á þeim árum varð mesta hækkun sem átt hefur sér stað á vexti eigin fjár frá því að Hagstofa Íslands hóf að halda utan um þær tölur. Eigið fé landsmanna, eignir þeirra þegar búið er að draga skuldir frá, hefur farið úr því að vera 1.565 milljarðar kr. í lok árs 2010 í að vera 5.176 milljarðar kr. um síðustu áramót. Eigið fé ríkustu 10% landsmanna er vanmetið, og er mun meira en tölur Hagstofunnar segja til um. Hluti verðbréfaeignar, hlutabréf í innlendum og erlendum hlutafélögum, er metinn á nafnvirði en ekki markaðsvirði. Þá eru fasteignir metnar samkvæmt fasteignamati en ekki markaðsvirði sem er í flestum tilfellum hærra. Tekjuhæsta 1% landsmanna er með lægri skattbyrði en aðrir tekjuhópar vegna þess að tekjur þess hóps eru að stórum hluta fjármagnstekjur og bera því lægri skatt en atvinnutekjur og lífeyristekjur líkt og BSRB bendir á í umsögn sinni. Í skýrslu nefndar um endurskoðun skattstofns fjármagnstekjuskatts er ekki að finna nein sterk rök fyrir breytingunum sem boðaðar eru í þessum frumvarpi. Í skýrslunni má sjá að upptaka frítekjumarks árið 2010 hefur dregið verulega úr áhrifum verðbólgu og vegið á móti hækkun á hlutfalli fjármagnstekjuskatts. Þeir sem eiga allt að 6 millj. kr. höfuðstól fá því skjól gagnvart áhrifum verðbólgu og greiða að hámarki skatt af raunávöxtun. Sé dreifing innstæðna samkvæmt skattgrunnskrá skoðuð sést að núverandi frítekjumark nýtist um 90% framteljenda,

sem veitir einungis 10% af tekjuhæstu framteljendum vaxtatekna viðbótarskjól fyrir áhrifum verðbólgu.“ — Það er því rangt sem fram sem fram kom í máli hv. framsögumanns nefndarálits meiri hluta hér áðan að þetta væri aðgerð fyrir venjulegt fólk, venjulegt launafólk. Það er rangt. Þetta er aðgerð sem gagnast allra ríkasta fólkinu á Íslandi. „Bent hefur verið á að skattleysi söluhagnaðar frístundahúsnæðis komi mörgum eldri borgurum sem selja sumarbústaði sína vel. Dæmi eru um að fólk sem selur sumarbústaði sína eftir að hafa hafið töku lífeyris hafi lent í vítahring ef megnið af söluandvirði kemur út sem söluhagnaður. Þá leggst á hann 22% fjármagnstekjuskattur og lífeyririnn frá Tryggingastofnun skerðist um 45–57% af „hagnaðinum“ með þeirri afleiðingu að greiðslur til fólksins falla niður mánuðum saman. Til að leiðrétta þetta þarf að endurskoða tekjutengingu í almannatryggingakerfinu. Lausnin er ekki að breyta fjármagnstekjuskattinum fyrir alla sem gagnast helst allra ríkasta fólki landsins. Reykjavíkurborg sendi nefndinni ábendingar um að nauðsynlegt væri að endurskoða fjármagnstekjuskatt sem lagður er á sveitarfélög. Jafnframt stæðu sanngirnisrök til þess að veita sveitarfélögum hlutdeild í tekjum ríkissjóðs af fjármagnstekjuskatti þar sem margir einstaklingar og lögaðilar sem þæðu þjónustu sveitarfélaga greiddu litla eða enga skatta til þeirra enda greiddist ekki útsvar af fjármagnstekjum. 1. minni hluti tekur undir ábendingar Reykjavíkurborgar.“ Forseti. Við í Samfylkingunni munum greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi. Það er algjörlega óboðlegt að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur skuli leggja það til að lækka skatta á á ríkasta fólkið í landinu í dýpstu efnahagslægð í hundrað ár. Nær væri að taka þann kostnað

Það er til skammar og það er hneyksli, forseti, að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur skuli leggja slíkt frumvarp fram við þessar aðstæður.

skipst á skin og skúrir í því tilliti að ein eign hafi borið arð eða ávöxtun en önnur hafi falið í sér tap fyrir viðkomandi.

að hækka ellilífeyri um 15.760 kr. líkt og lífskjarasamningurinn gerir ráð fyrir á lágmarkstekjutrygginguna. Það er eitt dæmi.

á því að fjármagnstekjur yfir höfuð séu ekki skattlagðar eftir raunverulegri upphæð. Það er ekki að gera það. Og af hverju skyldi það vera, hv. þingmaður? Það er vegna þess að það er bara of flókið.

með frítekjumarkinu eins og það er. Þegar tölur eru greindar þá er þessi leið, að setja vexti, arð og söluhagnað undir frítekjumarkið, að gagnast þeim allra ríkustu. (Forseti hringir.) Það finnst mér ámælisvert þegar við glímum við aukinn eignaójöfnuð hér á landi eins og annars staðar

en við erum þó sammála um það sem hún gerði fyrst að umræðuefni í sínu svari, og það var nú einu sinni þannig að minn flokkur, Miðflokkurinn, lagði fram tillögu um að lífskjarasamningarnir næðu til eldra fólks

að eingreiðslur sem hafa verið ákveðnar til öryrkja og fleiri hópa skyldu jafnframt ná til aldraðra eða þeirra sem eiga rétt á ellilífeyri,

Ég tek eftir því að hv. þingmaður sættir sig ekki við það. En í mínum huga er það réttlætismál fyrir fólk, venjulegt fólk sem hefur stofnað til sparnaðar af sínum launatekjum, að það njóti lágmarksréttlætis sem það hefur ekki notið þegar kemur að skattlagningu fjármagnstekna.

frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Mér finnst þessi forgangsröðun forkastanleg. Það er bara þannig. Ég á ekki til orð yfir þessari forgangsröðun við þær aðstæður sem við búum við núna. Ég segi það aftur, forseti: Þetta frumvarp

og stór hluti þess hóps þarf að draga fram lífið á grunnatvinnuleysisbótum, að þetta mál sé forgangsmál

henni fylgdi yfirlýsing um að skattstofn fjármagnstekjuskatts yrði tekinn til endurskoðunar. Það hefur nú loksins verið gert þremur árum síðar. Auðvitað má alltaf deila um útfærslur

og kostnaði. Ég vildi sérstaklega gera að umræðuefni skattlagningu á því sem kallað er söluhagnaður við sölu frístundahúsa eða sumarbústaða. Þetta hefur verið baráttumál Landssambands sumarhúsaeigenda um mjög langt skeið

Almennt er litið á slíka eign sem sjálfsagða framlengingu á íbúðareign þegar efni vænkast. Algengt er að einstaklingur fari í gegnum tvenn til þrenn íbúðarkaup og -sölur um ævina en kaupi sér aðeins einu sinni sumarbústað

sem getur auðvitað spannað misjafnlega langan tíma, í sumum tilfellum langan tíma, hafa farið fram margvíslegar endurbætur og viðbætur sem ekki eru tíundaðar á skattframtali árlega, enda

við ræktun lands, trjárækt eða hverjar aðrar endurnýjanir á húsinu svo að hér séu nefnd nokkur dæmi. Kostnaður við slíkar framkvæmdir getur vitaskuld náð verulegum fjárhæðum og haft áhrif á endursöluverð bústaða þannig að þessi fjárfesting fæst endurgreidd í hærra söluverði.

Það verður ekki gerð sú krafa til almennra borgara að slíkum kostnaði sé haldið til haga enda yfirleitt ekki til hans stofnað vegna mögulegra eigendaskipta í framtíðinni og ekki hugað að mögulegum

Það er rétt að ljúka þessari stuttu yfirferð með því að nefna að hér er á ferð réttlætismál sem felur í sér að sömu reglur gildi um skattlagningu hagnaðar af sölu frístundahúsa í eigu einstaklinga og gilda um íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga eða dánarbúa. Það má benda á að þegar gerð var breyting á lögum um virðisaukaskatt, um endurgreiðslu 100% virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði, fylgdi heimild til endurgreiðslu hans af vinnu við frístundahús. Að sama skapi, þegar gerð var breyting á lögum um tekjuskatt,